Prelazimo na sljedeću točku – - Konačni prijedlog Zakona o leasingu,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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu financija gospodin Ante Žigman. Izvolite. Evo uvažene dame i gospodo zastupnici, pred vama se nalazi Konačni prijedlog Zakona o leasingu kojim zapravo ne bih ulazio dakle u prethodnu raspravu, ali želim reći dakle da leasing je jedna od najpropozivnijih dijelova financijskog tržišta. Dakle, banke kao takve su samo jedan dio financijskog tržišta, a leasing ako pogledamo malo samo pet godina unazad kraj 2001. godine ukupna aktiva leasing društava iznosila je 3,2 milijarde kuna. Sredinom ove godine ona se popela na 22 milijarde kuna. Dakle, ovo je definitivno sektor koji je rastao u zadnjih 5 godina sedam puta se povećao. On je rastao trostruko brže nego što je uopće rastao financijski sektor, a područje koje je zapravo nije bilo na adekvatan način niti regulirano, niti kontrolirano, niti nadzirano. Dakle, ovim Zakonom u ovom drugom čitanju nakon što smo u prvom čitanju saslušali dakle sve vaše primjedbe htjeli dakle dodatno na određen način regulirati važan segment tržišta. Dakle, čistom jedan kratki osvrt. Dakle djelatnost leasinga obavlja oko 50 trgovačkih društava ono što je važno reći da se njih 20 bavi isključivo tom djelatnosti. Dakle, danas leasing društva možemo identificirati prema upisnoj djelatnosti u sudskom registru i tvrtki društva. Ono što leasing predstavlja je jednostavan oblik financiranja te kao takav ima pozitivan učinak na gospodarstvo, ali je nedopustivo da se primjerice kroz leasing provlači kreditiranje. Radi se o tome da nekoliko, odnosno zapravo jedna institucija, jedno leasing društvo čini ih zapravo 88% kreditiranja koji se obavlja kroz leasing što je zapravo nedopustivo. Kreditiranje kao što znamo mora ići kroz banke i naravno taj pravni vakuum je upravo osigurao da pojedina leasing društva se bave tim poslom i na taj način ovim Zakonom naravno želimo i regulirati i ispraviti tu nepravdu. Što se tiče vanjskog duga oni su bili dakle ti koji su se izravno mogli zaduživati vani, a nije ih kontrolirala ni Središnja banka niti HANFA. Ovim Zakonom dakle omogućujemo da HANFA, Hrvatska agencija za nadzor financijskih institucija bude ta da joj se i kojoj će se omogućiti i dati ovlast nadzora i mjere potrebne za ograničenje rasta leasing djelatnosti i naravno ono što je najvažnije inozemnog zaduživanja kako bi se upravo maloprije spomenuta eksterna ranjivost smanjila. I naravno i ono što je važno i model linearne konsolidacije na razini banaka unutar iste bankovne grupe jer svi smo svjesni toga da je većina dakle banaka vlasnik leasing društva, naravno pojedini su i samostalni, ali većina njih je na određen način u vlasništvu banaka. U svakom slučaju razlikujemo dvije vrste dakle poslova leasinga. To su operativni i financijski leasing i u tom smislu želimo reći dakle jedino leasing društva mogu obavljati operativni leasing dok financijski leasing bi mogle obavljati i banke, naravno u cijelosti poštujući odredbe ovog predloženog Zakona. U svakom slučaju želimo onemogućiti da leasing, leasing društvima da ovako visoko profitabilnoj djelatnosti kao što je leasing poslovanja posluju s gubitkom iz razloga što kroz kamatu i druge pravne poslove dakle prenose svoja sredstva svojim osnivačima u inozemstvo i na taj način naravno zaobilaze plaćanje poreza na dobit kao i onemogućavanja obavljanja bankovnih poslova što sam maloprije rekao, dakle odobravanje kredita i zajmova. U svakom slučaju cilj koji se želi postići ovim Zakonom je uređenje pravila obavljanja djelatnosti leasinga, izvještavanje i ovlast nadzora od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih institucija, onemogućavati odobrenje kredita i zajmova što za posljedicu će imati smanjenje materijalnih dobara koja ne služe za ostvarenje novih vrijednosti zašto služi leasing, kao i financiranje osobnih automobila fizičkim osobama što nije naravno naravno posao leasinga, to je posao banaka, a leasing, dakle taj dio svoje djelatnosti treba usmjeriti na strojeve, na investicije, na ono što omogućuje dakle proizvodnju određenom poduzeću, naravno i u tom dijelu i kupovinu automobila. Konačni prijedlog Zakona izmijenjen u nekoliko članaka nakon prvog čitanja, dakle jasnije određena definicija poslova leasinga, operativni i financijski u članku 5. utvrđen je pojam Ugovora o leasingu, članak 35. i naravno određena nomotehnička usklađenja koja su bila prisutna na, tijekom prvog čitanja, istaknuta tijekom prvog čitanja. Mi smo ih u potpunosti ugradili u ovaj Konačni prijedlog zakona o lesasingu. Te stoga predlažem dakle zastupnicima da prihvate ovaj Zakon u drugom čitanju. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji radnih tijela? Gospodin Dragutin Pukleš, predsjednik Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici predlagatelja, poštovani zastupnici. Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskog sabora na 48. sjednici održanoj 24. studenog 2006. godine je prijedlog, Konačni prijedlog zakona o leasingu koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 10. studenoga 2006. Odbor je u smislu članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora o navedenom Konačnom prijedlogu zakona … /Govornik se ne razumije./ … svojstvo zainteresiranog radnog tijela. Uvodno izlaganje podnio je predstavnik predlagatelja istaknuvši da su leasing društva uglavnom u vlasništvu stranaca. Zbog smanjenja rizika neplaćenja obaveza «HALFA» može zahtijevati od stranog leasing društva da položi novčani iznos kao jamstvo za namirenje obaveze čime se pokrivaju mogući gubici. Ukazano je i na to da je Hrvatska narodna banka ograničila i kreditiranje tj. da se zbog navednoga u Republici Hrvatskoj razvila treća vrsta leasinga koja je čisto kreditiranje korisnika predmeta leasinga. Takvi krediti su zastupljeni s gotovo 30% portfelja ukupno danih kredita leasing društava što ovaj zakonski prijedlog ima za cilj ograničiti. U raspravi koja je uslijedila pozdravljeno je donošenje ovog zakona u dva čitanja. Postavljeno je i pitanje opravdanosti i naknade za vođenje registra objekata leasinga, a također je postavljeno pitanje opravdanosti davanja prava HAMAG-u temeljem kojega HAMAG može odbiti nalaz ovlaštenog revizora. Nakon rasprave Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Zakona o leasingu. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Da li žele ostali odbori? Ne? Prelazimo na raspravu. U ime Kluba HDZ-a gospodin Dražen Bošnjaković. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Svi smo svjedoci jedne akcije koja se proovodi u našem pravnom sustavu a to je zapravo micanje iz našeg pravng sustava jednog velikog broja zakona koji se više ne primjenjuju, koji su dotrajali, koji naprosto više u pravnom sustavu formalno postoje ali ne žive. E sada ovo govorim zato što želim reći da donošenje ovog Zakona je nešto potpuno suprotno tome. Potpuno suprotno zato što mi institut leasinga u našem poslovnom svijetu, u našem gospodarstvu, u ekonomiji, de facto u životu već imamo. Međutim nemamo regulirano na ovakav način kao što se predlaže ovim zakonom. I upravo zato ovo je obrnuti proces i donošenje ovog zakona je nužno potrebno jer to je nešto što u pravnom sustavu nemamo, a doista doista je potrebno. Sve ono što je rekao državni tajnik vezano za iznošenje podataka koliko se na našem financijskom tržištu sredstava okrene i plasira u okviru, leasinga govori samo za sebe i govori zapravo da potreba za donošenje ovog zakona je doista velika. Mi smo i kada smo donosili Zakon o obveznim odnosima ako se sjećamo, isticali kao nešto što je potrebno da u samom Zakonu o obveznim odnosima se definira taj institut ugovora o leasingu. Međutim ugovor o leasingu danas i do prije donošenja ovog zakona regulira se na način da se primjenjuju postojeći instituti koje pravni sustav pozna. To je zapravo jedna kombinacija postojećeg ugovora o zakupu, postojećeg ugovora o najmu, postojećeg kupoprodajnog ugovora, kupoprodajnog ugovora vezano za obročnu otplatu i to su instituti koji se primjenjuju, to su instituti koji se koriste da bi se regulirao institut leasinga.

posao financijskog leasinga i posao operativnog leasinga. U člancima 35. pa nadalje definirano je što se ugovorom o leasingu sve treba regulirati? Definirane su njegove temeljne odredbe pa se kaže da on mora sadržavati i tvrtku i sjedište davatelja leasinga, tvrtku i sjedište u njemu je definirano i koje posebne odredbe su potrebne za ugovor o financijskom leasingu a koje su potrebne za onaj o operativnom? Koje su razlike temeljne između financijskog i operativnog leasinga? Već je i državni tajnik u svom uvodnom izlaganju neke rekao, ali ono što je bitno kod financijskog leasinga imamo situaciju da onaj koji ulazi kao primatelj financijskog leasinga ima mogućnost zapravo i steći vlasništvo objekta ili predmeta tog leasinga. Dok u ovom operativnom leasingu to nije tako, to je drugačije. Ovaj Zakon ono što bih rekao kao najbitnije on regulira statusna pitanja vezano za subjekte koji će se baviti i koji se bave poslom leasinga. to su, to su trgovačka društva, to su društva s ograničenom odgovornošću, to su dionička društva, to su financijske institucije, to su i strana trgovačka društva. Strane kuće koje se bave također koje će ovdje putem, putem svojih predstavništava ili podružnica obavljati te poslove i ovim Zakonom se prilično detaljno reguliraju uvjeti pod kojima ta društva mogu poslove leasinga obavljati. Velika i ogromna uloga je naše Agencije HANFA-e koja će morati davati i odobrenja prije osnivanja takvih društava ali ne samo to, kojoj će ta društva morati dostavljati brojna izvješća vezano za svoje poslovanje, vezano za svoj rad tako da će se u okviru te agencije zaista voditi jedna vrlo, vrlo precizna evidencija o stanju i poslovanju tih društava. Ne samo to nego u toj agenciji će se voditi i registar predmeta leasinga što je također vrlo značajno jer će se imati jedan značajan pregled i ta agencija nakon što će imati sve te podatke ona će imati mogućnost i intervenirati u određenim situacijama kada se ukažu i kada se pojave određene nezakonitosti. Također, zakon daje i velike ovlasti agencije u onom nadzornom dijelu pa se kaže da mu ona može donesti rješenje kojim nalaže da se uklone, da se isprave određeni nedostaci. Njoj se naravno mora sve dostaviti, sve vezano za poslovanje tih naših leasing kuća. Ako pogledamo čak i kod samog osnivanja, znači subjekata koji će se baviti leasingom već i kod uprave dioničkih društava ili društva s ograničenom odgovornošću postoji uloga postoji uloga naše HANFA-e koja će morati dati i odobrenje čak i na to da li određeni ljudi imaju uvjete da budu članovi uprave tih društava. Također, postoji i određeni zakonski razlozi kada HANFA može to i uskratiti, pa kada može intervenirati jer su se promijenili uvjeti pa ti ljudi više ne mogu obavljati te poslove. Ovim zakonom na jedan prilično precizan i dobar način su regulirani i sami subjekti poslovnog odnosa leasinga. To je davatelj leasinga, to je primatelj leasinga i to je dobavljač predmeta leasinga. Dakle, ovim zakonom su regulirane njihove obveze, njihova prava, ali i njihova odgovornost. To je ono što je vrlo bitno. To je ono čega mi danas u našem zakonodavstvu nemamo. Ovaj zakon naravno regulira kao lex specialis sva ta pitanja. Međutim, on jasno u svom izričaju navodi da se kao supsidijarno i podredno, ono što nije regulirano ovim zakonom da se primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima, odredbe Zakona o obveznim odnosima, odredbe Zakona o reviziji, odredbe Zakona o računovodstvu, Zakona o zaštiti potrošača. Dakle, cijeli jedan niz zakona je povezan sa ovim Zakonom o leasingu i treba ga promatrati u kontekstu zapravo cijelog tog pravnog sustava. Smatram da je vrlo značajno ovim zakonom što je vrlo precizno određen nadzor koji naša HANFA provodi nad poslovanjem tih leasing kuća. To je nešto što do sada evo i državni tajnik je naveo u svom uvodnom izlaganju. U jednom neredu pravnih propisa mogle su se dešavati razne stvari. Moglo se zapravo vršiti jedno prikriveno kreditiranje, moglo se vršiti razne zapravo pravni poslovi ako nešto nije potpuno jasno. Ovim zakonom se stvari čine puno jasnije i ovim zakonom se omogućava jedan precizan nadzor vezano za segment leasinga. Stoga, Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovaj zakon i posebno smatram da je bitno da je u ovom razmaku između prvog i drugog čitanja da su uvažene i brojne primjedbe koje su bile na Odboru za zakonodavstvo, tako da je zakon u bitnome bolji nego što je bio u prvom čitanju. Dakle, podržavamo zakon jer zakon je naprosto nužan u funkcioniranju našeg financijskog sustava, u funkcioniranju našeg gospodarskog i ekonomskog sustava jer ova pitanja nemamo regulirana i zakon moramo donijeti. Hvala lijepo. lijepo. Imamo jedan ispravak. Gospodin Pero Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Ispravljam dva netočna navoda uvaženog kolege Bošnjakovića. Prvi se odnosi na ulogu HANFA-e kao nekog jamca da će doći, spriječiti se izigravanje zakona. Znamo kakva je bila uloga HANFA-e u slučaju Čovića. Ništa nisu napravili tako da to ne znači puno. Drugo, ispravak drugog navoda odnosi se na to. Točno je da je ovdje de facto stanje u zakonu kolega pretvoreno de jure, u de jure stanje. Ali, svi smo mi tražili što je trebalo napraviti. Znači, nije dobro. To je ispravak. Ugovor o leasingu nije dovoljan za leasing. Vani je leasing definiran i razrađen kao cjelovit pravni institut i to Hrvatska nije napravila i to je velika greška. Hvala. Hvala. U ime Kluba zastupnika HNS-a gospođa zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče. Liberalizacijom hrvatskog gospodarstva na našem tržištu pojavili su se neki od nedavno manje poznati i korišteni oblici financiranja. Jedan od takvih oblika financiranja razvijenih tržišnih gospodarstava svakako predstavlja i leasing. U SAD-u u Europskoj uniji prisutnost tog leasinga na tržištima je već poznata cirka četrdesetak godina. Leasing je poslovni odnos u kojem davatelj leasinga daje predmet leasinga primjerice u našim slučajevima najčešće se pojavljuju vozila kao predmet leasinga na korištenje na određeno vrijeme primatelju leasinga. Primatelj leasinga obavezuje se da će ugovoreni iznos plaćati u ugovorenim obrocima. Leasing je poseban oblik financiranja kojem je osnovna značajka koristiti a ne biti vlasnikom. Ovisno o ugovorenim odredbama može imati obilježje najma, ali može imati i obilježje kupoprodaje, pa prema tome upravo razlikuje ono što je i državni tajnik jutros naglasio, sada malo prije da razlikujemo operativni i financijski leasing. Prednosti leasinga su mnoge, od namjenski prilagođenog vremenskog roka, smanjenja poreznih obveza, pa sve do jasne godišnje financijske računice. Međutim, u Republici Hrvatskoj leasing se često zlorabio. Naime, postojala je dugogodišnja praksa da se poslovne banke preko leasing društava u svom vlasništvu zadužuju u inozemstvu i time samo povećavaju vanjski dug Hrvatske. Tome svakako treba stati na kraj odnosno pravno urediti područje leasinga. Moram priznati da je donošenje ovog zakona poprilično kasni za realnim potrebama. Naime, leasing je u modernom poslovanju kao što sam rekla poznat već 40 godina, a u Hrvatskoj se pojavljuje negdje u drugoj polovici devedesetih godina. Od 2001. godine tržište leasinga u Hrvatskoj bilježi snažan i dinamičan rast, te financiranje putem leasinga postaje najznačajnija alternativa bankovnom kreditu. Iako je broj trgovačkih društava registriran za pružanje usluga leasinga mnogo veći, a Zakonom o bankama omoguće bankama da pruže usluge financijskog leasinga leasingom se u Hrvatskoj kao osnovnom djelatnošću bavi negdje oko 17 društava. Prema podacima sa kraja polugodišta 2005. godine leasing društva sudjeluje u strukturi ukupne imovine Hrvatskog financijskog tržišta sa 6,3% što ih svrstava na drugo mjesto. Dakle, odmah iza banaka. Imovina leasing društava premašuje danas negdje više od 20 milijardi kuna i radi se o financijskoj grani koja ima izuzetno brzi rast. Trenutačno je on nešto više od 15% godišnje. Dakle, sa donošenjem ovog zakona zaista se predugo čekalo, a da nismo u procesu užurbanog usklađivanja zakonodavstva sa Europskom i ispunjavanje drugih sličnih zahtjeva na ovaj zakon vjerojatno bi čekali još i znatno duže. S druge strane pak moram pozdraviti odluku da ovaj zakon se donosi po regularnom, umjesto po hitnom postupku. Tako smo zapravo omogućili kvalitetnije reguliranje ovog područja uz mogućnost donošenja potrebnih amandmana, a sa druge strane stavljanje konačnog nacrta na raspravu odmah na sljedećoj sjednici pomoći će da se to područje što prije konačno i pravno regulira. S obzirom da oko 30% leasing portfelja čine zajmovi i kredite koji ne bi smjeli biti u domeni poslovanja leasinga svakako pozdravljam odredbe ovog zakona koje onemogućavaju leasing društvima u odobravanju upravo tih zajmova. Te odredbe zapravo idu u skladu sa svim mjerama Hrvatske narodne banke odnosno monetarne politike RH koje nastoje smanjiti vanjski dug zemlje. S druge strane moram primijetiti kako se većina materije ovog zakona zapravo ne odnosi na pitanje samog leasinga kao pravnog posla već se njime najviše uređuju pitanja leasing društava, njihov način poslovanja međusobnih odnosa, nadzora itd. Iz tog razloga pozdravljam i prijedloge koji su izneseni u prvom čitanju da se zakon preimenuje u Zakon o leasing društvima i leasingu. Također moram priznati da je u nekim aspektima ovog, ovaj nacrt zakona preliberalan prema moćnim financijskim industrijama, odnosno ne stoji na strani zaštite potrošača, u ovom slučaju korisnika usluga leasinga. U svakom slučaju ne stoji na strani hrvatskog građanina. Leasing je sam po sebi itekako povoljno sredstvo naplaćivanja te iste usluge. Leasing društva osiguravala su svoj ulog i po nekoliko puta iz jednostavnog razloga što su ta ista društva i vlasnici predmeta leasinga. I to sve do trenutka dok zadnja kuna za otplatu tog predmeta nije isplaćena. S druge strane obični građanin nije zaštićen gotovo nikako. Davatelj leasinga ima pravo naplatiti štetu od propalog posla, odnosno vratiti predmet leasinga ako se zakasni sa plaćanjem za samo dvije rate. S druge strane taj isti davatelj leasinga čak nije niti ne odgovara za predmet leasinga. Ovako određen ovaj zakon bit će u funkciji zaštite već ionako moćne financijske industrije, umjesto da bude u funkciji zaštite i hrvatskog građanina, odnosno hrvatskog gospodarstva. I zadnja stvar na koju bi skrenula pozornost je činjenica da je ovaj zakon u članku 33. propisuje obvezu stranih leasing društava, odnosno društva iz država koje nisu članice Europske unije da prije osnivanja svoje podružnice zatraži suglasnost Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Iako leasing društva iz zemalja članica Europske unije Agenciji moraju dostavljati izvješća o svome radu suglasnost za osnivanje od Agencije ne moraju tražiti. Ustav Republike Hrvatske u članku 49. stavak 2. propisuje kako država osigurava svim poduzetnicima jednaki pravni položaj na tržištu, te je zabranjena zloupotreba monopolskog položaja određenog zakonom. Iako taj isti Ustav u članku 50. napominje kako se poduzetnička i tržišna sloboda mogu ograničiti kako bi se zaštiti interesi Republike Hrvatske ne vidim kako unaprijed možemo znati da će strana leasing društva ići protiv državnih interesa, a leasing društva zemalja članica Europske unije Ovdje se zapravo radi o ustavnom i zakonskoj nejednakosti, što je dakako protupravno. Također postoji još jedna izuzetna besmislica u ovom zakonu. Naime, članak 3. propisuje kako je leasing društvo pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je od Agencije dobila odobrenje za obavljanje posla. Dakle leasing društvo je pravna osoba. Da bi neka tvrtka postala pravna osoba ona se najprije mora registrirati. A evo zakon ovdje propisuje da se ne može registrirati dok ne dobije suglasnost Agencije. A da bi dobila suglasnost Agencije mora biti pravna osoba. Iznenađena sam i razočarana ovo je očita kontradiktornost članka 3. nije riješeno do ovog čitanja ali će svakako morati biti riješena vrlo brzo. Naime, ovo me podsjeća na ono da li je prije kokoš ili jaje. Pa s obzirom da mi dosta često u naše klupe dobivamo zakone koji imaju tu dilemu unutar sebe mislim da nam više ne trebaju toliko pravnici koliko paleontolozi da utvrde razliku između toga da li je bilo prvo jaje pa zatim kokoš, jer očito pravna struka često puta griješi i često puta u zakonima imamo takvih situacija. Donošenjem ovog zakona svakako možemo reći da počinje druga faza razvoja leasinga u Hrvatskoj. Pravila su konačno na papiru. Leasing društva u buduće više neće odobravati kredite. Biznis će biti kontroliran, tvrtke će morati upravljati rizicima, propisane su kazne za prekršaje. Ali papir trpi sve. Mora se provesti kvaliteta nadzora kako bi osigurali buduću financijsku stabilnost, odnosno nakon što se usvoji ovaj zakon se mora i provoditi. To dakako nije na Saboru već na izvršnoj vlasti, ali na to upozoravam ovdje i sada jer prošle je pokazalo kako Saboru nikada nije bio problem donijeti kvalitetan zakon, ali ga je hrvatskoj Vladi bilo itekako problem dosljedno i do kraja provoditi. Dok se ne izmijene ove sitnice na koje sam uputila, ukazala u ovoj svojoj raspravi Hrvatska narodna stranka neće podržati ovaj zakon. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HSS-a, gospodin zastupnik Ante Markov. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub HSS-a pozdravlja činjenicu da imamo ispred sebe prijedlog Zakona o leasingu iz prostog razloga što je neupitno da sa svojih 20 milijardi kuna poslovi leasinga u Hrvatskoj čini jedan veliki dio ukupnog financijskog tržišta, posebno onog nebankarskog, pa sama ta činjenica nas navodi navodi da je dobro da se ti odnosi riješe u okviru zakonskih rješenja i mislimo daje to i u interesu davatelja, ali i korisnika leasinga. Naravno u Hrvatskoj je sami počeci leasinga na neki način manifestiraju se kupnjom automobila i to prvenstvo iz razloga što se nije moglo ostvariti neka od traženih jamstava da se osiguraju na neki drugi način financijski izvori i financiranja. Naravno da takva situacija koja je definitivno regrutirala najveći broj leasinga makar od strane građana je ostala na neki način dominantna u strukturi tih leasinga i naravno da takva pozicija davatelja leasinga u samim počecima je stvorila jedan dosta neprilagodljiv odnos između davatelja i korisnika leasinga i da su usporedivši naše korisnika leasinga, znači naše građane, pa i pravne osobe u odnosu na građane Europske unije u načinu koji se i pod kojim uvjetima se taj leasing daje još uvijek dolazimo do disproporcije u kvaliteti u korist davatelja leasinga. I mislim da je u smislu zaštite potrošača kao jednog vrlo važnog čina koji Europska unija gotovo izrijekom u svakom zakonu propisuje kao način djelovanja da je i ovaj prijedlog zakona trebao imati poseban jedan dio koji se odnosi na zaštitu potrošača. Ta zaštita potrošača je vrlo bitna jer naravno ova priča vezano za naše građane koji su kroz leasing kupovali pokretnine bilo automobile bilo neka druga sredstva može se gotovo identično prenijeti kad je u pitanju početak leasinga u Hrvatskoj i na gospodarski sektor koji je u nemogućnosti da ima druge izvore financiranja posizao za takvim takvim oblicima financiranja bez obzira što možda oni u ukupnom sadržaju i nisu bili najkvalitetniji. Prema tome, mislimo da bi bilo jako dobro da je ovaj prijedlog zakona koji je uvažio uistinu nekoliko momenata koje je predlagano i od strane da tako kažem Hrvatske gospodarske komore, od strane onih koji su nositelji leasinga u Hrvatskoj uvažuje neke argumente. No, na žalost eto taj argument u smislu zaštite potrošača kao jedan primarno javni moment, javni interes mislim da bi bilo dobro da se uvažio i da se ili da nadzorno tijelo HANFA koja će kao nadzorna institucija na neki način pokuša uskladiti želje davatelja i potrebe korisnika leasinga. Mi držimo također da je dobro što je na neki način razriješena dilema da li Hrvatska narodna banka, da li HANFA s time što je uistinu bitno ojačati ulogu, poziciju i materijalnu poziciju ali i jednu izobraznu izobraznu poziciju HANFA-e jer kad dobijete toliko poslova, a poslovi leasinga i operativnog i financijskog čine drugu po snazi poziciju i odmah iza bankarskog sektora dolazi financijska pozicija leasinga tada se uistinu radi o vrlo opsežnim, vrlo velikim zahvatima koji će u mnogo čemu promijeniti odnose unutar sadašnje HANFA-e. Jer, sadašnja HANFA naprosto nije u ovom momentu spremna za to. A mislim da će određena druga, drugi načini financiranja koji će morati naći svoje mjesto bilo u ovom ili u nekom drugom zakonu kao što je pitanje time sheringa. Znači, vremenskog korištenja koje je gotovo u Europskoj načelo koje ne vlada samo u posebnim sektorima gdje se razvilo od turizma nego se naprosto proširilo i na proizvodne kapacitete, uslužne djelatnosti itd. Na žalost u Hrvatskoj taj oblik financiranja ili ne možemo ga nazvati kupnje jer on to u naravi nije, jer se govori o vremenskom korištenju. Znači, određeno vremenski period vi imate pravo koristiti određene resurse i za to plaćate određeni najam ali podmirujete određene troškove, a u konačnici to nije vaše vlasništvo nakon isteka roka. Znači, ima neke dodirne momente sa oblicima ovakvog načina financiranja. Ali inače u Hrvatskoj u praksi i danas postoje razno razni oblici i u okviru leasinga koji koji se naravno naslanjaju na zajmove, a nisu zajmovi. Prema tome, HANFA ima jedan doista vrlo težak, vrlo odgovoran posao u kome će trebati silno puno znanja i mislim da banka ipak morati u pogledu one izloženosti o kojima smo govorili i direktnije djelovati i da će trebati naći određeni narodne banke i HANFA-e. Jer, ovako veliki posao, a posebno treba napomenuti da je tendencija rasta u leasingu naprosto takva da će ona u idućoj u idućoj godini vrlo brzo zauzeti još značajnije mjesto i po premašenim milijardama kuna, ali i u odnosu na osvojene tržišne pozicije. Znate, leasing je dobar. Međutim, on nikada neće uspjeti odgovoriti i neće nikada moći do kraja prikriti jednu činjenicu. To što vam je omogućeno da kupite nešto, a za što danas nemate dovoljno novaca ne može prikriti činjenicu ako vi ne stvarate i ne proizvodite nove vrijednosti, da ćete i na taj način uspješno riješiti svoje probleme. Prema tome, danas je mnogo i onih svjedoka koji su kroz leasing ostali bez sredstava, koji su ostali bez rata koje su uplatili iz razloga što nisu udovoljili ugovorima koje su trebali poštivati, a uslijed financijske nemogućnosti to nisu uspjeli. Tako da ima tu čitav niz naših građana koji su neslavno i loše prošli kod ovog načina financiranja. Prema tome, ovo je samo jedan od oblika potrošnje koji stvara samo dojam da je lako doći do nečega. A na žalost, ona druga strana medalje je daleko teža i zbog toga je kontrola i zaštita potrošača po nama u Klubu HSS-a primarna. Znači, zaštita naših građana da u najmanju ruku uživaju iste one pozicije kakve uživaju i klijenti stranih leasing kompanija koje danas rade u Hrvatskoj. Mislim da tako nešto se može i mora očekivati od svih leasing kuća koje djeluju i rade u Republici Hrvatskoj. Hvala.